br. 545 Predlagateljica Zakona je zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu i šumarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Želi li predlagateljica dodatno obrazložiti Prijedlog? Izvolite. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Proizvodnji i promet maslina i maslinovog ulja do sada nije bila posebno zakonski regulirana u našoj zemlji već je ova materija regulirana Zakonom o hrani, postoji operativni program podizanja nasada na maslina na području Hrvatske u razdoblju 2004./2007. godina, postoji međunarodni sporazum o maslinovom ulju i …/Govornik se ne razumije./… maslinama koji je Hrvatska usvojila. Proizvodnja maslina i maslinovog ulja regulirana je Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina koji je donio ministar poljoprivrede 22. svibnja ove godine Hrvatska po broju stabala, površini i godišnjoj proizvodnji maslinovog ulja sudjeluje vrlo malo u svjetskoj proizvodnji, sa oko 0,1%, a tek nešto malo više u europskoj hrvatsko maslinarstvo u budućnosti može biti samo jeftina sirovinska baza vodećih maslinarskih zemalja. Hrvatski interes treba biti da maslinarstvo postane doista respektabilno područje proizvodnje posebnih, tipičnih ulja zaštićenog sortnog ili zemljopisnog porijekla. s kojim se sortama to doista može postići? Pa sigurno ne sa uvoznim sortama, već sa domaćim. Proizvodnja sadnica je u zemlji nekontrolirana, nepoticana dovoljno i nekvalitetna i sadnice se kupuju i proizvode bez ikakve kontrole, a također i zaštita geografskog porijekla ne postoji u našoj zemlji i to je doista problem. Dodatni problem hrvatskih maslinara je da sa zbrinjavanje komine, tj. ostataka od prerađene masline koja izlazi iz prerade danas ne postoji mjesta gdje se ona odlaže. 90% komine završi ili u moru ili na privatnim odlagalištima gdje se nelegalno odlaže. Potrošnja maslinovog ulja u Hrvatskoj je po glavi stanovnika 1 i pol litara godišnje, a cilj bi trebao biti povećati proizvodnju na 3 litre godišnje po glavi stanovnika svaka općina doista mora znati svoj točan pravac razvoja i bez toga je stanje nejasno i puno stihije. Ovaj Prijedlog zakona jasno definira tko može biti proizvođač maslina i koje su sorte maslina, Zakonom se zabranjuje uvoz i stavljanje u promet ulja bez kontrole nadležnih tijela čije vrijednosti i kvalitete nisu utvrđene i ispitane od nadležnog laboratorija. Zakon predlaže i uvođenje burze maslinovog ulja, uvodi se i maslinarska inspekcija koja obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora u proizvodnji maslina i preradi ploda. maslinarski katastar, dakle maslinici se mogu podizati na površinama utvrđenim maslinarskim katastrom, a proizvođači maslina i maslinovog ulja koje svoje proizvode stavljaju u promet moraju biti upisani u upisnik. jednom riječju cilj ovog Prijedloga zakona je proizvodnja što kvalitetnijeg ulja sa zaštićenim i povijesnim porijeklom, proizvodnja domaćih autohtonih sadnica maslina, uspostava burze ulja, određivanje ovlaštene institucije za ocjenjivanje ulja na državnom nivou i stimuliranje i propagiranje oko proizvodnje stolnih stolnih maslina te stručno I cjelovito rješavanje komine putem sabirno-proizvodnih centara, jer samo organizirani moći ćemo se snositi sa zemljama razvijenog maslinarstva Europske unije. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu. U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Valter Drandić. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović.

i smatramo da je dobro da se ovaj Prijedlog zakona pojavio i u tom pogledu čestitamo kolegici Vesni Škare Ožbolt koji ga je uputila u proceduru jer praktički time kuca na otvorena vrata, a koliko koliko vidimo iz obrazloženja i zajedno sa kolegama, odnosno sa našim uljarima je došlo do ove inicijative i ovakvog Prijedloga zakona. Drugo što bismo htjeli reći odmah uvodno, mi ne prihvatamo stajalište Vlade Republike Hrvatske kojim ona predlaže da se ne prihvati Prijedlog Zakona o maslinarstvu. Naime, sadržaj obrazloženja ovakvog stava Vlade potpuno je opriječen njenom Prijedlogu. Čitav niz stvari koje u obrazloženju se navodi od geografsko-informacijskog sustava preko pitanja označavanja kvalitete ulja, zatim potrebe za burzom ulja itd. zapravo pokazuju da je potrebno donijeti što prije zakon. I drugo što pokazuje, pokazuje da postojeći pravilnik nije do kraja to pitanje riješio. I treće što pokazuje da taj pravilnik nije u dovoljnoj mjeri usuglašen sa propisima Europske unije koji se odnose na ovo pitanje i između ostaloga …/Govornik se ne razumije./… možemo reći da pitanje izrade geografskog informacijskog sustava maslinika regulirano je uredbom EU, a sustav obuhvaća uzgajivače maslina itd., itd., a oni sami kažu da ga tek treba uklopiti u sustav koji će ministarstvo raditi. Četvrto. Ministarstvo kaže između ostaloga da je u postupku izrada plana usklađivanja postojećih propisa i donošenje novih zakonskih i podzakonskih akata u području poljoprivrede i ruralnog razvitka u okviru kojeg će se planirati i donošenje propisa koji bi se uredio tržište maslina i maslinovog ulja sukladno važećim EU propisima. Pazite, ovo je jedna konstatacija koja ozbiljno zabrinjava. kad bi to plaćao ceh netko izvan Republike Hrvatske dok se to čeka onda bi mi u Klubu zastupnika SDP-a to mogli razumjeti. Ali je problem da to plaćaju naši maslinari, naši uljari, da plaćaju na kraju krajeva potrošači maslinovog ulja i u tom pogledu sasvim je jasno da je ovo pitanje potpuno neprihvatljivo dalje odgađati i da je nužno potrebno donijeti prijedlog zakona. Peto, ovaj prijedlog zakona možda ima određene nedorečenosti ili možda ima prostora po kojem bi se ga moglo poboljšati i doraditi. Možda bi neka pitanja dodatno moglo se precizirati. Ali je sasvim sigurno da on je dobra podloga za izradu konačnog prijedloga zakona i u tom pogledu nema prigovora u odnosu na ponuđeni prijedlog zakona da ga se ne bi moglo prihvatiti i uputiti u saborsku proceduru. E sad, dopustite između ostaloga da podsjetimo što je kolegica Vesna Škare, u ime predlagatelja već i rekla. Prvo, da Republika Hrvatska nažalost čini svega u svjetskoj proizvodnji 0,1% proizvodnje maslinovog ulja. Drugo, da se radi o jednoj od namirnica koja ima iznimno zdrave i kvalitetne sastojke a da se u Republici Hrvatskoj svega 1 pol litra troši godišnje po glavi stanovnika. Treće, da je ovo područje potpuno nesređeno i neuređeno. Imali smo prilike prošli tjedan gledati ili pretprošli tjedan gledati emisije koje se odnose na probleme poljoprivrede i našeg Jadrana i otoka i onda odjedanputa vidite neke naše otočane koji imaju ne samo ulje od ove nego i od prošlih godina koje drže, nemaju ga kome prodati osobito u marini iz jednostavnog razloga jer zapravo tržište uopće nije uređeno a ponajmanje nije uređeno između ostaloga i zbog nedostatka burze maslinovog ulja koje bi trebalo odrediti i formirati i na kraju utvrditi nekakve jedinstvene cijene u cijeloj zemlji, na kraju krajeva koja bi bila mjesto gdje bi se utvrdila tržišna vrijednost litre maslinovog ulja i omogućilo da na kraju krajeva to dostupno bude svim našim ljudima. Osim toga, veoma je važno između ostaloga ovim naznačiti da je kolegica u svom prijedlogu vrlo jasno naznačila zapravo i sorte maslina. Poglavito vodeći računa o domaćim maslinama, izvornim sortama koje imaju svoje komparativne prednosti u odnosu na neke talijanske masline. Poglavito kada je u pitanju naši otoci i naša obala i to između ostaloga ne samo zbog njihove uljnosti nego između ostaloga i zbog mogućnosti izdržavanja određenih stupnja niskih temperatura i djelovanja zračnih strujanja i naravno bure odnosno vjetra. Prema tome, u tom pogledu sasvim sigurno da se pokušava zaštititi i izvornost maslina odnosno ekološki osigurati odgovarajuću zaštitu ekoloških ekoloških vrsta koje su kod nas dominantne i isto tako se daje podjela ulja i njihovo definiranje vezano je za ekstra djevičansko maslinovo ulje i djevičansko maslinovo ulje. Naravno, posebice se obraća pozornost dodatno, da se zapravo kroz uređivanje zakonom propisuje obaveze i odgovornosti Zavoda za maslinarstvo i uljarstvo koje bi trebalo imati sjedište u Splitu, gdje se taksativno u članku 16. navode poslovi koje bi ono moralo obavljati. I koje napokon bi trebalo u Republici Hrvatskoj između ostalog obaviti. Prije svega se ovdje misli na katastar, maslinarski katastar kojeg nemamo, zatim tu je pitanje uvođenja jedinstvenih metoda i analiza, zatim standard fizičke i kemijske i ostalih svojstava maslinovog ulja i ulja maslinove komine itd., sve do pitanja regija i podregija koje se odnose na maslinarstvo i masline. Prema tome, kad sa tog aspekta pokušavamo gledati onda pokušaj ovog rješenja vjerojatno u odnosu na potrebe prakse u odnosu na potrebe naših maslinara i uljara je jasno odredilo i definiralo temeljne probleme koje bi trebalo regulirati. A jedan od njih u nastavku je i između ostaloga da dođe do standardizacije tržišta do toga koji bi zapravo pospješilo kako s jedne strane proizvodnju maslina i maslinovog ulja tako s druge strane u isto vrijeme osiguralo zapravo otvaranje novih nasada maslina, povećalo uljarsku proizvodnju i pripremilo Republiku Hrvatsku za ulazak u Europsku uniji u ovom segmentu. Ono što je mene moram reći i osobno ne samo kao člana kluba posebice obradovalo to je članak 29. u kojem se zabranjuje stavljanje u promet sadnica maslina čija je starost manja od jedne godine dana, zatim klasificirati i nazivati djevičansko maslinovo ulje za potrošnju koje nije udovoljilo propisima karakteristikama itd. Zapravo ovdje je kroz ove zabrane od a) do i) na članku 29. vrlo jasno poručuje se sljedeće, a) da se zaštite sorte maslina u Republici Hrvatskoj, b) da se zaštite određene kvalitete maslinovog ulja, c) da se osigura geografsko podrijetlo tog maslinovog ulja i njegova ekološka certificiranost, zatim da se osigura podizanje novih maslina i da se osiguraju sredstva za tu namjenu a ne da se ona zloupotrebljavaju jer se zabranjuje njihova zloupotreba. I naravno ovdje se posebice vodi računa da se, gdje će se odlagati komina, ispuštati otpadne vode ili bolje rečeno oko ekološke zaštite nasada i same proizvodnje ekološkog ulja, maslinovog ovaj zakon je hvale vrijedan. Treba ga podržati bez obzira na neke kažem ponovo manje primjedbe koje bi se mogle staviti i ne samo sa aspekta šta bi sve još eventualno se moglo proširiti vezano za nadležnost zavoda koji se predlaže osnovati nego i vezano za upravni nadzor kao i za pitanje ovih kaznenih odredbi koje se ovdje pojavljuju ali to su stvari koje su i nomotehničke prirode i koje sasvim sigurno trebaju biti u poziciji da se do drugog čitanja pripreme. Posljednju stvar koja isto tako upozorava i daje posebni zadatak je vezano za kontrolu odnosno inspekcijski nadzor za provođenje ovog zakona koji se izdvaja iz resornog ministarstva, daje državnom inspektoratu čime praktički dovodi se u poziciju da se i resorno ministarstvo koje se ne pojavljuje samo kao nositelj vlasti u odnosu prema maslinarima nego i kao posebni subjekt vezano za poticanje razvoja maslinarstva itd., praktički dovodi i podliježe nadležnosti i kontroli neovisnog državnog tijela, državnom inspektoratu koji bi trebao osigurati da se postignu nove kvalitete i novi ciljevi u proizvodnji maslinovog ulja s jedne strane i s druge strane, širenju kvalitetnih nasada izvorne pasmine, sorte maslina kod nas. Zbog svih tih razloga mi podržavamo ovaj prijedlog zakona i naravno pozivamo kolege da ga podrže a kolegici želimo da sama ili u suradnji sa drugima što prije pripremi konačni se ne čuje./… Kolegice, budite pristojni, nemojte dobacivati jer to je neumjesno. To nije, znate to nije samo pitanje provokacije govornika nego to je i izraz kulture. Hvala lijepa. Zahvaljujem.